**Leko, Josip (SDP)** Sad prelazimo na Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 642; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela Sabora ste primili. Da li želi predstavnik Vlade RH dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Marijan Cesarik, zamjenik ministra zdravlja. Izvolite poštovani zamjeniče ministra. **Cesarik, Marijan** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, predloženim izmjenama mijenjaju se odredbe koje spominju nadležnost Državnog inspektorata i usklađuju se prema novonastaloj podjeli, dakle nadležnost u provođenju službenih kontrola nad označavanjem, napominjem dakle nad označavanjem GM hrane i GM hrane za životinje nadležnost preuzima Ministarstvo poljoprivrede, dakle Inspekcija kakvoće hrane. Kontrola genetski modificirane hrane, odnosno hrane za životinje se i dalje nastavlja i nadležnost je Ministarstva zdravlja, odnosno Ministarstva poljoprivrede. U Ministarstvu zdravlja u nadležnosti Sanitarne inspekcije i ove godine je u razdoblju od siječnja do ožujka ove godine provedeno 50 kontrola i nije nađen nijedan pozitivan rezultat. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Da li u ime radnih tijela želi netko uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

odnosno zamjeniče predsjednika Sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo na predzadnjoj sjednici Ministarstva poljoprivrede mi smo dobili jedan materijal koji je bio priprema za sastanak Vijeća ministara koji je već sada održan 24. ožujka i citirat ću vam jedan stavak koji ima čini mi se direktno veze sa ovom temom. A kazano je da će na tome susretu ministara se raspravljati među ostalim o međunarodnoj poljoprivrednoj trgovini. "Najvažniji pregovori trenutno se vode sa SAD-om i trebali bi rezultirati najvećim područjem slobodne trgovine na svijetu. Europska unija i SAD izmijenili su svoje inicijalne ponude za liberalizaciju trgovine i pokazalo se da su one neuravnotežene jer EU nudi veću liberalizaciju od SAD-a." Ponavljam, veću liberalizaciju od SAD-a. Ministarstvo poljoprivrede sudjelovalo je u izradi zajedničke pozicije EU u dijelu prijedloga trgovinskih uvjeta za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Problem u pregovorima sa SAD-om je velika tajnost, isto tako vrlo ovako simptomatično jel', na kojoj posebno kaže inzistira SAD zbog čega nismo u mogućnosti povesti otvorenu raspravu u našoj javnosti o mogućim pozitivnim i negativnim učincima budućeg ugovora sa SAD-om. Ja osobno mislim da to ima direktno veze sa ovom temom koja je na dnevnom redu. U prethodnoj raspravi isto tako smo čuli dosta o povećanju bolesti po mišljenju pojedinih stručnjaka koje prouzrokuje GMO hrana. U uglednom časopisu, neću navesti ime naravno, u rujnu 2012. objavljen je rad ekipe znanstvenika sa jednog francuskog sveučilišta koji dokazuje da je GM hrana izuzetno opasna. Znači, istraživanje je provedeno na štakorima, trajalo je 2 godine za za razliku od dotadašnjih, na temelju kojih je GMO proglašen bezopasnim, a koja su trajala samo 3 mjeseca. Znači, rezultati pokazuju da GM kukuruz može izazvati tumore i skratiti životni vijek. U glodavaca smrtnost je bila dvostruko veća, a oštećenje bubrega i jetre pet puta veće od prosjeka. Na temelju istraživanja provedenih u Italiji čiji su rezultati isto tako objavljeni ustanovljeno je da je glodavaca hranjenih GM kukuruzom došlo do poremećaja imunološkog sustava. Ruski znanstvenici prije dvije godine isto tako su objavili senzacionalne rezultate 2-godišnjeg istraživanja tijekom kojeg je ustanovljeno da hrčci hranjeni GM hranom u trećoj generaciji potpuno su izgubili sposobnost reprodukcije. Čudnovati su putevi hrane pa i bez ulaženja u detalje možemo zaključiti da zapravo ne znamo što jedemo. još '70-ih godina prošlog stoljeća Kissinger je cijelu filozofiju sažeo u jednu rečenicu, kontroliraj naftu i kontrolirat ćeš zemlju, kontroliraj hranu i kontrolirat ćeš ljude. Hvala. Hvala. Imamo prijavljene dvije replike. Dražen Đurović, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Kolega kad ste govorili o znanstvenim istraživanjima i posljedicama GMO hrane postoji tu još stvari koje bi možda valjalo evo pa bih se ja nadovezao zapravo na to. Činjenica je da mi mnoge ili usudio bih se reći većinu zbivanja na molekularnoj razini fiziološki zapravo ne znamo. Onaj jedan manji dio koji znamo kako se odvijaju i to na osnovi raznih modela zapravo danas primjenjujemo kao skup spoznaja koji imamo o načinu funkcioniranja ljudske biologije ili s druge strane o načinu primjene nekih lijekova koji naravno djeluju i mijenjaju tu biologiju u cilju liječenja. Vrlo je slična stvar i kad je riječ o fiziologiji same prehrane. Dakle o fiziologiji same prehrane mi još puno manje znamo nego fiziologije zapravo ljudskih zbivanja i dobar dio učinaka zapravo takve genetski modificirane hrane nitko sa sigurnošću zapravo ne može projicirati što će se događati sa ljudima u razdoblju od sljedećih 10, 20, 30 ili 50 godina kad se ta hrana a interes i pritisak industrije je nevjerojatan da se ta hrana zapravo ustali u stalnoj primjeni među ljudima. Nema gotovo objektivnih i relevantnih istraživanja koje bi zaista bila neovisna kao što ih nažalost nema ni u drugim pratećim industrijama u kojima se vrti veliki novac a koji se izravno reflektiraju na ljudsko zdravlje kao što je primjerice industrija lijekova. To je činjenica od koje praktički mi danas ne možemo pobjeći, odnosno moje mišljenje je bolje reći. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Kutija, izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se. Kolega Đurović, istina je to što ste kazali kad ste spominjali znanstvena istraživanja. Jedan od velikih izuma jedne kompanije, sjeme se zove ovako ima čudno ime terminator, daje sterilne plodove, zašto? da bi taj koji sije to sjeme opet dogodine u velikim količinama opet kupio novo sjeme jer to staro ne može se reproducirati, evo to dovoljno govori dokle je otišlo ovo područje ili s druge strane isto tako je činjenica da nikada u povijesti svijeta nije toliko velika moć kad je proizvodnja hrane u pitanju, nije bila u tako malom broju ruku

Pa da, vjerojatno su ova zadnja tri mjeseca isto bili čudnovati kad vjerojatno nije bilo kontrole jer je nama trebalo da mjeseca da dođe na saborske klupe jedna rečenica izmjene zakona kako bi se kontrolirao eventualni uvoz GMO hrane. Nisam siguran u čudnovatost, nisam siguran da je to tako dugo slučajno trebalo, po meni onako ne mogu se oteti dojmu da i nije slučajno da je tri mjeseca prošlo jer u ta tri mjeseca bi bilo vrlo zanimljivo vidjeti što se sve uvozilo uvozilo u Hrvatsku, da li je bilo mogućnosti uvoženja GMO sjemena, GMO stočne hrane, vjerojatno je a poslije ćemo se opet čuditi što nam se događa, zašto nam propada poljoprivreda, zašto nam propada proizvodnja i zašto postajemo ekološki nečista zemlja. Hvala. Odgovor kolega Kutija. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Pa kolega Hrg, kad spominjete kontrolu hrane u pravu ste. Jedno istraživanje koje je javno objavljeno u jednom dnevnom listu hrvatskom je pokazalo čini mi se da se 96% proizvoda nikada ne kontrolira. Evo sam taj postotak dovoljno govori za sebe i koliko tu onda prostora za manipulaciju u svakom slučaju ima. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče ministra. Ja nisam zapravo ni razmišljao ali kolega me potakao da ste priupitam je li za ovo nadležno Ministarstvo poljoprivrede iako ste vi zamjenik ministra u Ministarstvu zdravlja. Ako sve ove GMO stvari prenosimo na kontrolu i nadzor Ministarstvu poljoprivrede ne znam zašto nije ovdje ministar, netko iz Ministarstva poljoprivrede, pa nije mi jasno o čemu se radi, tko je nadležan Ministarstvo poljoprivrede ili Ministarstvo zdravlja. Možda bi bilo dobro da je tu netko iz Ministarstva poljoprivrede jer radi se upravo o tome da mi prenosimo ovlast nadzora na Ministarstvo poljoprivrede. Ali dobro. Kada kupite ili kako je rekao kolega Hrg ova tri mjeseca sumnje tako bi se mogla kratko nazvati dakle tri mjeseca bez nadzora uvoza GMO sjemena ili pak stočne hrane, tri mjeseca sumnje onda imate uputstvo uz takvo sjeme da samo određene pesticide, herbicide, insekticide možete koristiti i to točno određene. Zašto to određene, pa zato što ta ista firma koja proizvodi to sjeme ima i svoj pesticid kojim se tretira biljka koja izraste. Ako slučajno imate bilo kakve zalihe ili upotrijebite drugi pesticid onda će se dogoditi da vam se osuši taj usjev. Zanimljiva je to sprega dakle jedne kemijske i GMO industrije kao što je vrlo agresivna i farmaceutska i ta GMO industrija. To su dvije najagresivnije rekao bih gospodarske danas grane i industrije u svijetu, umrežene, korporativno organizirane i vrlo prodorne da kažem agresivne. Rekao je ovdje kolega kontroliraj naftu ali to je još bilo davano prije, danas će biti, sad će biti i voda, ona koja će biti poput nafte pa ćeš kontrolirati zemlju, kontroliraš hranu time ćeš i kontrolirati ljude. Zašto to govorim? Pa nije samo to da se na nekim ispitivanjima potvrdilo da, koja su točna i egzaktna da različiti način djelovanja GMO organizama, počevši od evo i spomenuta je i reprodukcija, reprodukcijski organi i to u trećoj generaciji. Što to za Hrvatsku bi značilo, ne možemo ni zamisliti. O alergijama i povećanom broju alergija i u Hrvatskoj, ali i svuda u svijetu za 50% možemo najbolje doznati iz radova alergoologa, bilo pedijatara, bilo internista. O povećanom broju neoplazmi, bolestima imuno sustava, auto imunim bolestima koje su nepoznatog podrijetla prema liječničkoj kodifikaciji, dakle nepoznatog podrijetla da i ne govorimo. Sada se trenutno iako mi tek usvajamo ili provodimo uredbu

To će značiti ukoliko ostane pri onome što smo doznali i što se može doznati iz krugova i parlamentaraca ili pak Europske komisije koja je čak i liberalnija koja je čak i liberalnija od SAD-a, da vi ili bilo tko od nas neće moći zasjati neku domaću sortu kukuruza kako bi imao za kućne potrebe, jedan … kao što bi rekli u Bosni, to je tisuću kvadratnih metara, da biste imali za za … ako hoćete žgance, palentu, kako god hoćete reći, za svoje potrebe, za svoj ukus, okus, kako god hoćete. Dakle, bit će po toj platformi stroge mjere sijanja onih sorti kako to EU i Amerika dogovore. nekako ovamo na rubu još uvijek se naši seljaci odupiru nekim mjerama i na raznorazne načine dobivaju, neće imati mogućnosti razvijati te, kako netko ovdje reče raznolikost biljnih, dakle ili … vrsta pa neće imati priliku ili će pak biti izbrisani kao vrste neke domaće stare sorte ili pak vrste iz upotrebe.

što to nama nude prema ovoj uredbi i prema onome što će uslijediti još, dakle te GMO firme, GMO industrija? Pa nude nam kada kupujete sjeme ili ovih tri mjeseca imate sjeme koje je GMO i ono je 20 kuna jeftinije na tržištu negoli nekakva druga domaća, da kažem sorta. I onda normalno seljak u ovoj situaciji u kojoj je, naravno da će računati, pogotovo ako ima veće površine koliko mu to treba i koliko će uštedjeti, navodno uštedjeti na na tom sjemenu. Pa onda mu fino piše u uputstvu čime mora, kojim pesticidom mora prskati taj usjev, a to je opet pesticid, proizvođač je ista firma koja proizvodi i sjeme. I na tome kao u gostionici nema puno zarade na hrani, ali ima na piću. Tako i ovdje, nema puno zarade na sjemenu, ali će zaraditi na pesticidu koji je specifičan upravo za to sjeme. I tako to ide, to je jedna sitna, mala prijevara. Eto, zato će biti nadležno Ministarstvo poljoprivrede ubuduće, iako kažem ovdje imamo gospodina uvaženoga zamjenika ministra zdravlja da tumači, dakle ove promjene zakona, a u svezi inspekcijskog nadzora nad GMO organizmima. I ne samo to, negoli evo u ovom dijelu zakona i o označavanju GMO organizama, GMO organizama, dakle o načinu kako to i Europa radi, kako ona to označava, evo pa da i mi primijenimo te europske mjere, a uskoro evo kako se pregovori vode, možda ćemo već nagodinu morati ponovo mijenjati ove zakone i zakonske oblike, odnosno ovaj set zakona u svezi GMO organizama ako i kad, ne ako nego kad Amerika, SAD i Europa, EU postignu tu svoju platformu, svoj dogovor, kada nećemo više imati mogućnosti sijanja svojih sorti za svoje potrebe nego da će biti stroga kontrola da se primjene GMO organizmi i od svjetskih, neću reći … kako to vole neki reći, ali od onih koji su vrlo snažni, vrlo moćni i kapitalom potkovani proizvođači GMO organizama kao i onih iz farmaceutske industrije. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Dražen Đurović, izvolite. Hvala. Vi ste kolega dobro primjetili, dakle ovdje se mijenja jedan članak Zakona o GMO-u koji glasi da nadoznačavanjem GMO-a ili proizvoda koji sadrži ili se sastoji ili potiče od GMO-a na razini maloprodaje, nadležna inspekcija za kakvoću hrane središnjeg tijela državne uprave za poslove poljoprivrede, a dosad je bio nadležan Državni inspektorat i ja se onda isto pitam ako se tu radi o tome da se nadzor nad GMO-om prepušta nekom tijelu poslova poljoprivrede, zašto je predlagatelj i u ime predlagatelja danas ovdje s nama zamjenik ministra zdravlja ili zdravstva? Meni to stvarno nije jasno, da li je to, logički gledano, da li je to zato što i on sam smatra da se ovo pitanje zapravo više reflektira i vlada na zdravlje ljudi nego na hrvatsku poljoprivredu ili je tu zato da se zapravo stvori zabuna među onima koji to gledaju, da oni misle da se ovdje mi zapravo bavimo pitanjem zdravlja ljudi a ne zapravo interesima nekih skupina u proizvodnji GMO hrane. I s treće strane i pitanje zašto se uopće pitanje zdravlja ljudi putem GMO-a prepušta Ministarstvu poljoprivrede, a zašto Ministarstvo zdravlja nije proširili nadležnost, zapravo nad kontrolu ispravnosti i ove hrane, a ne samo pitanje njene ispravnosti već ono što je nama svima puno važnije to je pitanje utjecaja te hrane na ljudsko zdravlje i posljedice koje te hrana može imate na ljudsko zdravlje. Hvala. Odgovor kolega Grubišić. Izvolite. predlaže nama, čita ovdje gospodine Cesarik zamjenik ministra zdravlja, pa bi se to moglo nekako zbog upravo zbog gledateljstva i hrvatskih građana predstaviti kao ono što je rekao pokojni Ivan Tomić, velika varka malog Marka.", tako kada prenosi utakmice Dinama na radiju. No, zaista je čudno, a mislim da nitko u Europi ne bi imao ništa protiv da se ovaj zakonski prijedlog i preuzimanje svega onoga što proizvodi GMO utjecajem na ljudski organizam bavi i onaj tko je za to nadležan a to je Ministarstvo zdravlja ili eventualno njegova inspekcija ili kako god hoćete koji organ. Pa i malo prije smo spominjali Zavod za javno zdravstvo, pa valjda on nije nikakav, u nikakvoj vezi sa Ministarstvom poljoprivrede nego sa Ministarstvom zdravlja Dakle, tu nešto nije logično, ali evo nama se to tako predstavlja i u početku to nismo ni primijetili tek smo kasnije se malo konzultirali i ovako divanimo o tome svemu. Hvala lijepo. Hvala. Branko Hrg replika. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić mene to ne čudi što ste vi postavili kao pitanje zašto jedno ministarstvo predlaže, a drugo preuzima, a toga nema tu. Ovoj državi se i onako više ne zna tko što predlaže i tko što treba raditi. To je sasvim normalno, opasnost je samo u tome što će tako biti i u provođenju ovog zakona, ni tada se neće znati tko je odgovorna osoba, tko je taj tko treba nešto poduzeti. Znate, ova serija popularna u susjednoj državi "Lud zbunjen normalan" je mila majka za našu državu ovoga trenutka. Oni su funkcionalno kompatibilni i jako dobro funkcioniraju za razliku od nas. Ali ono što sam ustvari htio reći i zašto sam se najviše javio. Dakle, zatražio sam malo savjete i mišljenje ljudi koji su iz te struke pa mi jedan doktor znanosti, veterinarske struke rekao ovako: po meni je nemoguće definirati nadležno tijelo za uvođenje GMO-a. razumije./… kapacitiranost ljudi koji rade na tim poslovima nije na razini da mogu odlučivati o eksperimentima u GMO u prirodi. Naprosto će dati ovlast nekome tko i neće u praksi moći provesti ništa, to je odgovor u stvari što se ovdje događa. Hvala. Odgovor na repliku. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Evo u vašem komentaru o radu Vlade ne bih, vi ste sve rekli. Ali ovo što ste dobili dopis jednoga od stručnjaka, a rekli smo da su oni ponekad i kontradiktorni međutim to što on izražava sumnju dakle u to da inspekcija Ministarstva poljoprivrede ili Ministarstvo poljoprivrede odlučuje ne samo o o nadzoru nad GMO sjemenom, usjevima i hrani GMO. Puno je veći segment se nalazi upravo u djelovanju, u posljedicama tih GMO organizama na ljudski organizam. o tome kakve su posljedice GMO organizama na ljudski organizam upravo je, može brinuti i nadležan je i nekako pripada, ponajviše pripada Ministarstvu zdravlja, a nikako Ministarstvu poljoprivrede jer mi, kolega je veterinar, doktor veterine kao i moja žena, ali ne znam kako će to Ministarstvo poljoprivrede i doktori veterine, i agronomi brinuti o ljudskom zdravlju. Ili nas sve skupa smatraju nečim drugim pa samo prebačeni u Ministarstvo poljoprivrede. Zahvaljujem. Ovime smo završili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.